**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na 11. točku dnevnog reda – - Godišnje izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2006. i 2007. godinu Sukladno članku 17. stavak 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, obnašanje javne dužnosti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dostavilo je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom, raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Nema ovdje nikoga od predstavnika predlagatelja. Ali i nemamo ih jer više nisu u tomu Povjerenstvu, pa ne znam postoji izvješće o kojem mi možemo raspraviti i bez njega. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Gospodine predsjedniče Odbora? Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Vidim da tu nismo baš. Otvaram raspravu. Gospođa Brankica Crljenko, u ime kluba SDP-a. Nema. Klub gubi pravo raspravljanja. I gospodin Krunoslav Markovinović, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Malo je teško ovako govoriti u praznoj, gotovo praznoj, bar što se tiče ove strane sabornici, ali s obzirom na to inače o toj temi razgovaramo, pričamo jedni drugima, onda nema razloga da nešto i ne kažemo. Naime, medijski je ovo povjerenstvo bilo izuzetno eksponirano, često i zloupotrebljavano i od cijele te silne buke zapravo dobili smo u izvješću svega nekoliko slučajeva koji su opisani na onako dosta pojednostavljen način i s te strane moglo bi vam biti drago. Dakle, mogli bi reći da gotovo i nema nekakvog sukoba interesa. Međutim, ako malo pogledamo slučajeve, onda ćemo vidjeti da se slučajevi i velikog kršenja zakona, dakle velikog sukoba interesa i nekih sitnih stvari stavljaju gotovo, gotovo se izjednačuju što mislim da nije u redu. Mi smo imali svojevremeno i istražna povjerenstva. Ta istražna povjerenstva mislim da su radila dobro, da je donijeto niz zaključaka, ali na žalost posljedice još uvijek se ne vide, jer evo državni odvjetnik naš prijedlog za nastavak obrade tih slučajeva evo jednostavno već dvije i pol godine drži negdje na sigurnom. Dakle, možda malo riječ dvije o zakonu. Mislimo da zakon treba mijenjati i da treba napraviti jedan cjelovit zakon, da ga treba precizirati, a ne da tu i tamo gdje zakon ništa ne govori, onda povjerenstvo donosi svoje osobno mišljenje koje evo neki prihvaćaju, neki osporavaju, a mislim da ima tu tema o kojima bi se moglo razgovarati. Dakle, možda malo još i koju riječ o ciljevima. Cilj je u svakom slučaju. širenje kruga izabranih dužnosnika koji potpadaju pod mjere za sprečavanje sukoba interesa. I sad mene isto zanima, vjerojatno u tom cilju da li povjerenstvo, na žalost nikog nema iz povjerenstva, da li misle da stvarno svi dužnosnici, a to znači evo koliko vidim ovdje raspravljalo se o članovima poglavarstava svih općina i gradova. Ako gledamo da je gotovo ne znam 560 koliko li gradova, općina, sad još ako dodamo ili ako pomnožimo to sa brojem članova poglavarstva, mislim da ćemo dobiti masu ljudi kojima ćemo, povjerenstvo će biti zatrpano, a zapravo od tog svega biti će malo tog rečeno. Bilo je slučajeva po novinama da su rođaci, jedan je bio ne znam u poglavarstvu, drugi je, općine, drugi je bio u županiji, rođak od rođaka i župan je dobio neki posao u toj općini. Medijski opet po cijela stranica, a zapravo ljudi se više smiju tom nego što od tog ima koristi. Dakle, tu trebamo biti ipak suziti, ja nisam baš za toliko širenje, nego upravo sužavanje ili bar ostanak na ovom što je sad kruga izabranih dužnosnika. pravosudni, da li pravosudni dužnosnici također idu pod pojam dužnosnika. Primjećujemo da isključenje rektora i prorektora sveučilišta iz nadležnosti povjerenstva isto, o tom bi se isto dalo raspravljati, pojasniti definitivno sukob interesa jer u tom sukobu interesa imamo toliko različitih stvari da bi stvarno trebalo definirati što je ustvari sukob interesa. Govorim o nadzornim odborima, govorim o udjelima u firmama i upravo to je izuzetno interesantno. Da li slijedimo europske zakone ili ne, stvarno teško je to reći, ali je činjenica da ako dužnosnik je vlasnik jedne, dvije, tri, pet, sedam firmi i dok postane npr. ministar što smo imali slučaj u jednoj od prethodnih Vlada, i on jednostavno sve svoje, sva svoja prava prebaci na odvjetničku tvrtku, šta to znači? Da on kao ministar više ne brine o svojim firmama, ne namješta im poslove? Mislim da bi tu trebalo ili napraviti to da ne može postati dužnosnik ili ne mogu te firme uopće poslovati bez obzira bile one na odvjetniku, bile na susjedu, kumu, prijatelju, rođaku. Da ne mogu poslovati sa državom ako isti taj ministar odlučuje o poslovima koji su, koje jasno su povezani sa njegovim firmama. Dakle, tog smo gledali, naslušali pomalo otrcano, ofucano već. Na žalost efekat nije bio nikakav, što nije na čast državnom odvjetništvu. Ovdje pojedini slučajevi primanja poklona definirani su zakonom, mislim da tu i nema nekakvih posebnih stvari. Pritužbi vjerojatno ima, pritužbi vjerojatno bi bilo i puno više, najvjerojatnije bi bilo i anonimnih pritužbi. Tu ne znam, nažalost velim, povjerenstva nema pa ne znam kako su se tu ponašali. Ali, mislim da ako pažljivo izaberemo članove povjerenstva, ako zakon definiramo da ćemo onda stvarno moći odgovoriti i medijima jasno i glasno odgovoriti o tom tko su dužnosnici, čim se bave. I mislim da nam je rejting svima itekako pao iz razno-raznih razloga. Da bi ipak trebali štititi rejting, jer zapravo narod koji nas je izabrao vjeruje još uvijek, itekako vjeruje u nas ma koliko se mediji trudili protiv tog. Hvala. **Bebić, A pojedinačnu raspravu ima, prva je zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, pa gubi pravo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. Zatim gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite! **Puljić, Zvonimir (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici! Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, drugo po redu dosada koje je pred nama, mislim da ono uvjerljivo svjedoči o trudu i nastojanju jednog novog tijela dakle i ljudi koji ga čine, da izvrše zadaće koje su im stavljene stavljene u dužnost Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti tj. zakonom na temelju kojega je povjerenstvo i osnovano, povjerenstvo čije izvješće je pred ovim Visokom domom jedan je od čimbenika u borbi protiv korupcije odnosno jedan od nositelja određenih obveza u realizaciji Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. Teško je i pogrešno dijeliti nositelje mjera na važne ili manje važne u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije, jer tek kao usklađen ansambl pod ravnanjem nacionalnog koordinatora ministrice pravosuđa, Vrhovni sud, državno odvjetništvo, USKOK, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva, gospodarstva, Hrvatski fond za privatizaciju, Središnji ured za E-Hrvatsku, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Ured za javnu nabavu, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Ured za udruge Vlade mogu predstavljati djelotvornu i učinkovitu antikorupcijsku jezgru. Korupcija je nesumnjivo sudbonosno pitanje uređenja Hrvatske i to ne samo primarno. Da bismo bili na ljestvici Transparensy International na nekom povoljnijem mjestu, niti da bismo u mišljenju Europske komisije o kandidaturi za Europsku uniju uklonili jednu tamnu mrlju, nego kao što to explicitno stoji u nacionalnom programu, jer politički, gospodarski i opći društveni razvitak Hrvatske ovisi između ostalog o sposobnosti i odupiranju rizicima korupcije. Iako se djelokrug rada povjerenstva odnosi na specifičan i relativno uzak aspekt moguće koruptivne kreacije, nije manje važan niti manje presudan za stvaranje ukupnog društvenog ozračja odnosi se na javne dužnosnike dakle društvene reprezentante sa javnim autoritetom i ovlastima za koje je već i sama sumnja da svoje privatne interese stavljaju iznad javnih, a svoje javne ovlasti i autoritet položaja zlorabe za osobnu korist, dovodi u pitanje vjerodostojnost i baca ljagu na ukupnu vlast i institucije države što u krajnjoj konzekvenci podiže razinu nezadovoljstva i nesigurnosti građana. Zakonsko polazište za rad povjerenstva su opće odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koje definiraju i uvode u etičko pravni pojmovnik Republike Hrvatske novi pojam, sukob interesa. Za taj pojam ne postoji bogata arhiva presedana ili tradicionalna društvena praksa koja bi olakšala povjerenstvu uspoređivanje slučajeva, preciznije detektiranje i primjerenije eventualno sankcioniranje u aktualnim postupcima. Zato je njihov rad zaista pionirski kao što su to u izvješću sami naveli. Mislim da se njihovo izvješće može prihvatiti kao dokaz da Hrvatska na planu suzbijanja korupcije odlučno i odlično napreduje u svim segmentima ovog složenog pojma uz napomenu koja je parafraza iz Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije. Kontinuitet ove aktivnosti jednako je važan kao i njen intenzitet i zato treba nastaviti i u sljedećem sazivu povjerenstva, jer članovi povjerenstva zajedno sa predsjednikom prestali su zapravo za razliku od vanjskih članova imat svoj aktivni status, jer im je status završio sa prošlim sazivom Sabora pa ih mi moramo iznova izabrat. Hvala. Hvala. Gospodin Frano Matušić. Izvolite. Nema ga. Gubi pravo rasprave po ovoj točki dnevnog reda. Gospodin Vladimir Ivković. Nema ga. Također gubi pravo raspravljati. Gospodin Ivo Grbić. Izvolite! **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici! Godišnjim izvješćem povjerenstva prezentirani su predmeti dužnosnika u kojima su vođeni postupci odlučivanja o sukobu interesa s osnovnim ciljem da se istakne problematika s kojim se povjerenstvo susretalo, ali isto tako i potreba da se propisi koji reguliraju sprječavanje sukoba interesa izmijene ili dopune. Izvješće sadrži dispozitive pojedinih odluka povjerenstva u postupcima odlučivanja o sukobu interesa dužnosnika te sažetak obrazloženja odluka s osnovnim činjenicama na kojima su temeljene pojedine odluke. Uz istaknutu problematiku da još nije ustrojena zbirka u virtualnom obliku na način da su uneseni podaci koje je povjerenstvo obvezno objaviti sukladno zakonu i pravilniku budu dostupni javnosti uz istodobno automatsko ažuriranje svih unesenih podataka kao i problematiku statusa službe koja obavlja stručne poslove za povjerenstvo i njene kadrovske neekipiranosti s obzirom na broj dužnosnika i broj predmeta, uz potrebu osiguravanja veće neovisnosti povjerenstva kao temeljni promjer stalno se kroz izvješće ističe potreba izmjena i dopuna postojećeg zakona. Svakako da iskustvo povjerenstva i istaknute primjedbe i prijedlozi u izvješću veoma dobro mogu poslužiti u noveliranju zakona kako bi se na što bolji i kvalitetniji način regulirala u praksi uočena problematika radi čega podržavam ovo izvješće za odlučivanje o sukobu interesa za 2006. i 2007. godinu. Hvala.